Як зазвичай, нагадую, що реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки, або першої зліва.

Шановні колеги, будь ласка, готові реєструватись? Готові? Прошу реєструватись.

В залі зареєстровано 269 народних депутатів України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні день народження народного депутата Железняка Ярослава Івановича. Я вас вітаю! Здоров'я, успіхів як на політичному, так і на інших напрямках вашої діяльності. Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту Верховної Ради України у вівторок ми маємо до 30 хвилин виступів від депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошенням заяв та повідомлень. Прошу записатися депутатські фракції та групи на виступи.

Шевченко Євгеній Володимирович. Доброго дня, шановні народні депутати! Доброго дня, Україно! Сьогодні в нас такий промежуточный день: сьогодні ми повинні розглядати законопроект 4228. Хочу звернути увагу, що це не якийсь там захід, направлений на вибори місцеві, це дійсно боротьба з коронавірусом. Це питання дуже важливе, тому що кількість захворівших скоро може перевищити ту можливість, яка в нас є в Міністерстві здравоохорони, в клініках, в больницах, і ми може вийти до хаосу, до проблематики. Тому я прошу сьогодні підтримати цю важливу постанову, тому що люди чекають на нас, дивляться на нас і дивляться, щоб ми щось зробили для них, якусь допомогу. Також ми будемо сьогодні заслуховувати Президента Володимира Зеленського, його звернення. І тому це дуже важливе питання для нас. Я як член фракції "Слуга народу" хочу побачити все-таки той курс, який веде Президент. Ми должны визначитися, хто ми є, куди ми рухаємося і що нас чекає попереду. Тому що те, що происходит у фракції "Слуга народу": один іде на південь, інший – на схід. І той розбрат, який є у фракції, повинні зупинити. Ми повинні бачити, що діється. І Президент як людина, яка зібрала нашу команду, повинна нам вказати той курс, куди ми навправляємося. Якщо в нас є такі депутати, яких називають "червонолінійці", або "соросята", або інші, які постійно рисують президенту "червоні" лінії щодо Донбасу, повинні або йти з Президентом, або вийти з фракції і увійти в інші фракції, або створити свої. Тому що таке, що твориться, вже неможливо. Люди вже не знають, хто такі "зелені", хто такі "слуги народу", і хто з них слуга народу, а хто слуги олігархів або інших політичних сил. Дякую за увагу. Скороход Анна Костянтинівна. Палиця Ігор Петрович. Доброго дня, шановні колеги! Я хотів би розпочати свій виступ зі звернення в першу чергу до фракції "Слуга народу". Сьогодні перед нами буде виступати Президент України. Ми почули з вами тиждень назад, що Президент України хоче поспілкуватися з народом напряму, задати 5 запитань, тому що парламент не справляється з тією роллю, яка є в парламенту, тому що парламент не голосує за ті закони, які дозволяють Президенту спілкуватися з народом напряму, тому що парламент - а сьогодні, дорогі мої "слуги", в парламенті монобільшість ваша, - не той, який хоче народ. Сьогодні довіра до парламенту –

Перші півроку ви підтримували всі закони, тому що ви вірили, що Офіс Президента не може дати погані законопроекти, і вони несуть тільки щастя людям. Потім ви почали розбиратися, ви припинили голосувати за всякий брєд, який йде з Офісу Президента. Ви зрозуміли, що за цей рік навантаження на бізнес тільки збільшилося, а права правоохоронних органів збільшилися також. В мене прохання: давайте станемо разом з вами депутатами Верховної Ради, давайте разом з вами голосувати за те, що дійсно потрібно народу, а не хто нам насовує з Офісу Президента. Тому що ви погані, а всі інші, Офіс Президента, хороші, і люди не розуміють, в чому різниця. Давайте людям дамо шанс побачити, що в нас парламентська республіка і ми працюємо на народ України. В нас мало часу, друзі. Нас просто використовують, потім кажуть, що "ви винні", розтопчуть і підуть дальше, а вас відправлять на пенсію з парламентських трибун. В мене також звернення до цієї Верховної Ради. Сьогодні українці вмирають від коронавірусу. За півроку Кабінет Міністрів нічого не зробив. За півроку з ковідного фонду 35 мільярдів пішло на дороги. Добре. Де 30 мільярдів? Гроші не використані, на сьогоднішній день (вчора ми перевіряли) угода про закупівлю комп'ютерних томографів не заключена. Сьогодні в Україні, в тому числі в Києві, в Одесі, в Харкові, черги на комп'ютерне обстеження по 6, по 7 днів, черги на тести - по 8 і по 9 днів. Статистика не відповідає дійсності. Президент вчора сказав релігійним представникам, що коли буде дев'ять з половиною тисяч, країна піде в локдаун. У нас вже сьогодні більше дев'яти тисяч, якби тести були правильні, а не куплені, і не вкрадені гроші. Я звертаюся до вас. Ми повинні робити висновки по Прем'єр-міністру, по Кабміну і по Міністерству охорони здоров'я. Ми зібрали за два тижні півмільйона підписів за звільнення Степанова. Українці вмирають із-за них, а вся відповідальність на нас з вами і на Президенті України. Дякую. Сергій Шахов, Депутатська група "Довіра". Шановні колеги, я не вірю в збіги, особливо у ті збіги, які відверто вигідні окремим людям, чиновникам, політикам та олігархічним силам. Наприклад катастрофічна пожежа, друга пожежа в Луганській області, яку прикриває вбивця-губернатор. Я не один раз звертався до Президента України, з перевіркою сьогодні і аудитом лісів та бюджетних Я звертався не один раз, перевірити ДСНС Луганської та Донецької областей, сьогодні йде повне пограбування Донбасу. Я не один раз звертався відсторонити від посад цих негідників, які живцем спалили людей і не попередили людей, що може бути така біда. По-друге, я не вірю просто в збіги, коли спочатку "зелена" зона, а потім одразу "червона", саме перед виборами. Чому сьогодні МОЗ залякує людей? Якщо люди сьогодні шоковані і не можуть прийти і проголосувати, але є такий пункт, що "зеленка" може прийти і проголосувати за якусь наркотичну сировину. Скажіть, будь ласка, яким чином сьогодні людина налякана може використати свої конституційні права? Яким чином сьогодні МОЗ буде відповідати за всі кошти, які ми тут виділяли, а це більше 70 мільярдів гривень? Де поділися ці кошти? Хто сьогодні надсилає перевірки туди в лікарні і чому сьогодні немає безкоштовних тестів? Чому сьогодні немає перевірки на антитіла кожного українця за 49 статтею Конституції соціальні гарантії? Чому сьогодні люди йдуть і використовують свої напрацьовані гроші, роками які заробляли, зривали долоні до крові, і не можуть сьогодні нагодувати сім'ю, а повинні сплачувати за тести, а кошти все ж таки виділили? Нехай міністр охорони здоров'я нам доповість, де ділися кошти COVID. Чому сьогодні кошти COVID використовуються на невідомі дороги і на дорогах також грабують? Нам говорили, що будуть сьогодні робочі місця. Де ці робочі місця? Чому сьогодні працюють турки? Чому сьогодні працюють іноземні компанії, а не працюють сьогодні українці? Хто буде відповідати сьогодні за нищення і геноцид українського народу? Хто буде відповідати сьогодні за те, що сьогодні знищують українців, які обирали кожного з нас, які сьогодні довірили кожному з нас, які сьогодні чекають від нас нормальної роботи в парламенті? Ніхто сьогодні з українців кращого слова не сказав про парламент. Давайте ми візьмемося

Я хочу привернути вашу увагу ще раз до так званого опитування, яке хоче провести Президент Зеленський і сьогоднішня влада. По-перше, воно неконституційне, тому що у Президента немає таких повноважень. По-друге, воно суперечить чинному законодавству, і ми, парламентарі, в цьому сесійному залі вже це довели своїм голосуванням. По-третє, воно не має нічого спільного із реальною думкою людей, і соціологи це вже не одного разу довели. Так в чому ж справа? А справа дуже проста: Президент Зеленський, "слуги народу", сьогоднішня влада намагаються просто врятувати рейтинг своєї політичної сили, рейтинг влади перед виборами. Але повірте, що люди вже далеко не є такі наївні, і вони більше не піддадуться на черговий сценарій "95 "95 кварталу". "Слуг народу" на наступних місцевих виборах очікує поразка. Цирк під час чуми – так люди сьогодні говорять про те, що ви хочете зробити на наступних виборах. Тому що за півтора року ви довели країну до зубожіння, за півтора року ви не провели жодної реформи. І ви сьогодні хочете організуватися в так зване "біле братство", як вас називають люди. Бо ви хочете одягнути людей в білі накидки, дати їм, збіднілим людям, по тисячу 200 гривень заробітної плати і провести агітацію перед виборчими дільницями. Нічого у вас не вийде: фініта ля комедія – так можна обізвати це дійство, яке сьогодні відбувається в державі. І народ уже вам більше не повірить. Тому що одна річ, про яку сьогодні треба сказати, і це стосується сьогодні передусім провалу боротьби з коронавірусом. Тому що на початку ви розпродали всі маски, ви гучними заявами про те, як ви будете боротися з коронавірусом, насправді розтратили невідомо куди ковідний фонд. Ви не закупили жодного апарату штучної вентиляції легень, і, найголовніше, ви сьогодні втратили довіру і підтримку людей. сьогодні можна чітко сказати, що ні Президент, ні влада, ні "слуги народу" в парламенті не справилися з тими викликами, які стали перед країною. Сьогодні треба дуже чітко сказати, що ви не знаєте і не вмієте нічого зробити. І сьогодні приходить завершення епохи довіри людей до вас. Сьогодні ви не можете дати відповідь українцям, що робити з освітою, з охороною здоров'я, з місцевим самоврядуванням. Ц і вибори - це будуть початком…

Шановні колеги! Шановні українці! Буквально за пару днів ми всі будемо голосувати на місцевих виборах. І місцеві вибори – це важливо, особливо через децентралізацію. Зараз через децентралізацію багато того, від чого залежить наше життя, прийматиметься на місцях. Але зараз, замість того щоб обговорювати найкращі стратегії розвитку міст, замість того щоб обговорювати децентралізацію, ми говоримо про одне: ми говоримо про опитування, яке вирішив провести Президент Зеленський. Опитування, про яке ще два тижні ніхто з вас, в тому числі з депутатів фракції "Слуга народу", нічого не знав. уповноважений, Президент не має повноважень проводити опитування. І головне - це опитування, в якому ми досі не знаємо, хто і як буде рахувати результати цього опитування. Ми переконані, що чути думку народу - це правильно. Президент каже, що це про народовладдя. Але я вам скажу, що народовладдя - це не про те, щоб відповісти на питання, які хтось написав в Офісі Президента. Народовладдя – це в першу чергу про те, щоб мати змогу ставити запитання. І, можливо, Президент не чує ті питання, які ставлять зараз українці, але ми, спілкуючись в регіонах з громадянами, чуємо ці питання. І зараз ми всією фракцією вийшли тут для того, щоб показати Президенту Зеленському, які питання насправді турбують українських громадян. Українські громадяни запитують: "Скажіть, будь ласка, весною якого року нарешті почнуть саджати?" Вже друга весна йде, у нас досі нікого не саджають. Натомість, ми бачимо, що депутати президентської фракції беруть хабарі, ми бачимо, що родичі голови Офісу Президента працюють над тим, щоб когось десь працевлаштувати за гроші. Ми бачимо, що корупція стає ознакою нової влади. "Коли почнуть саджати?", - запитують українські громадяни. Друге питання, яке задають громадяни: "Кому дзвонити, коли вбиває поліція?" Це питання вже стало напівриторичним. Ми не бачимо, щоби Президент Зеленський чув питання громадян і реагував, в тому числі звільненням потужного міністра Авакова. Третє питання: "Хто "злив" справу "вагнерівців"? Чому влада так боїться зараз створення ТСК для того, щоб розслідувати це питання, якщо там нічого не було? Не бійтеся, громадяни, якщо нічого не сталося, то розслідування чесне ТСК це покаже. Четверте питання, яке задають громадяни: "Чому перестали стріляти, а війна не закінчилася?" Я, направду, знаю відповідь на це питання: тому що стріляти ніхто не перестав, стріляють далі. прагнення миру в очах Путіна бачить поки що тільки Президент Зеленський. І останнє питання: "Хто відмиває "ковідні" гроші на дорогах?" Чому Україна 110-а у світі за рівнем тестування на мільйон населення? Чому ми досі не можемо вирішити цю проблему? Ці питання зараз задають громадяни України, Президенту Зеленському. І я сподіваюсь, що, виступаючи тут... ГОЛОВУЮЧИЙ. Наливайченко Валентин Олександрович, будь ласка. Тимошенко Юлія Володимирівна. Шановні колеги, я переконана, що вибори, безумовно, це важливо, це демократія. І те, що сьогодні цілий день з трибуни лунають вибори, можливо, в цьому є сенс. Але, в той же час, я вірю, що всі ви в цей момент знаходитесь серед людей і з людьми, і ви не можете не бачити, що відбувається там. Ви не можете не бачити, що людина, яка захворіла сьогодні на коронавірус, не знає, куди звернутися, вона не може додзвонитися сімейним лікарям, бо сімейні лікарі теж хворі або вони просто завантажені роботою безмежно. Ви не можете не помітити, які черги сьогодні стоять біля лікарень і люди не можуть потрапити в лікарню. Ви не можете не помітити, в якому стані медики сьогодні знаходяться: вони втомлені, виснажені, вони сьогодні взагалі на грані своїх можливостей, а доплати їм ідуть всього похвилинно. 300 відсотків до окладу майже ніде не доплачуються повністю. Я хочу сказати вам також, що хвиля, яку ми зараз маємо по коронавірусу, вона тому, що хворі люди всі сьогодні на вулицях, в лікарнях, в лабораторіях здають тести, в міському транспорті. А зараз планується, щоб хворі люди були на вулиці, а люди здорові: ще трохи - і відправлять на карантин. Нам треба все це поставити на свої місця. Ви не можете не знати, що ми час від часу займаємо 9-10 місце в світі по рівню смертності. Кожні 15 хвилин в нашій країні від COVID вмирає людина. І якщо ми зараз не застосуємо невідкладних, надзвичайних дій, ми просто не зможемо зупинити те цунамі епідемії, яка зараз на нас насувається. І тому я хочу подякувати всім фракціям, всім депутатам, комітету за те, що ми з вами відпрацювали за останні дні проект постанови, який дає уряду чіткий алгоритм дій, що треба робити, від А до Я все перераховано. І ми сьогодні, замість критиканства, об'єднуємося з вами для того, щоб прийняти Постанову 4228 і реально врятувати країну. Сьогодні країні потрібна наша єдність, наша допомога, наше розуміння ситуації і негайні професійні дії. Я сподіваюсь, що сьогодні ця постанова буде прийнята і ми дамо шанс і людям, і медикам, і країні. Дякую всім за спільну роботу. Слово надається народному депутату Бурмічу Анатолію Петровичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

Ця подія може дати яскраву оцінку сьогоднішній владі, її діяльності за ці 1,5 роки. І що робить влада для того, щоб ці вибори були демократичними? Спочатку приймається постанова, яка не дозволяє вибори в Луганську і в Донецьку обласні ради. Потім приймається рішення, яке унеможливлює вибори у 18 територіальних громадах, в яких проходили вибори у Верховну Раду і вибори Президента. І цього мало. Влада через підконтрольні територіальні виборчі комісії не дає реєструвати цілі списки "Опозиційної платформи – За життя", не дає реєструвати кандидатів в мери, таких кандидатів, які можуть сьогодні дійсно виграти ці вибори. Шановні колеги, мені здається, що кожен з нас сьогодні повинен зробити дійсно висновки, і ті обіцянки, які постійно лунали від сьогоднішньої влади, продовжують перетворюватися в інші. Це сьогоднішнє опитування, яке планується зробити на ділянках виборчих комісій, по-перше, це відбувається поза межами законодавства, тому фінансуватися з бюджету не може. І у нас є запитання. Перше: хто фінансує виготовлення цих бланків? Хто фінансує доставку цих бланків по всій країні? Хто фінансує оренду тих приміщень і що то будуть за приміщення, в яких будуть рахувати? Хто ті люди і де вони отримувати будуть заробітну платню, які будуть рахувати ці бланки? Колеги, сьогодні країна стоїть дійсно перед серйозним вибором. "Опозиційна платформа – За життя" все, що обіцяла на виборах у Верховну Раду, на виборах Президента, буде втілювати в життя після виборів місцевих рад. Ми говоримо, дійсно, про мир, ми говоримо про комунальні тарифи, ми говоримо про корупцію, і ми будемо робити все для того, щоб перемога на місцевих радах переломила той хребет сьогоднішній владі, яка продовжує політику корупції, несправедливих цін на комунальні послуги і, безумовно, нічого не рухає в сторону миру. Шановні колеги, я хочу підтримати всіх тих, хто сьогодні стоїть за перемогу нашої партії. Всім дякую! Спасибі. Шановні колеги, час для виступів вичерпаний. І я хотів би вам повідомити, що у засіданні Верховної Ради України бере участь Президент України Володимир Олександрович Зеленський.

Також у засіданні Верховної Ради України беруть участь: Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль та члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних органів виконавчої влади, керівники суддівської гілки влади, присутні посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає та надає згоду на призначення на посаду, представники засобів масової інформації, глави дипломатичних представництв іноземних держав, інші офіційні особи. Верховна Рада України відповідно до пункту 8 частини першої статті 85 Конституції України заслуховує Послання Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України. Сьогодні відповідно до пункту 2 частини першої статті 106 Конституції України Президент України звертається із Посланням до Верховної Ради України.

Дорогий народе! Шановні громадяни України! Шановні народні депутати! Пане Голово, пане Прем'єр-міністре, члени уряду, Офісу Президента, шановні судді, представники дипломатичного корпусу, Ваші блаженства, шановні журналісти! Відповідно до Конституції України звертаюся з Посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України. І цей офіційний початок буде єдиним спільним із попередніми посланнями Президентів України. Час змінювати традиції. Раніше депутатам роздавали величезний талмуд, який вони не збиралися читати, а Президент не збирався виконувати. За QR-кодом, що лежить перед вами, ви зможете завантажити це послання. Для тих, хто не вміє або думає, що це частина плану Білла Гейтса з чіпування населення, послання з'явиться на офіційному сайті Офісу Президента України. Друге. Шановні, я пропоную з наступного року запрошувати з кожної області України військових, медиків, вчителів, студентство, молоді родини, пенсіонерів, громадських діячів, підприємців, науковців, митців, спортсменів і звітувати про те, що зроблено, та презентувати плани на майбутнє людям, які найняли мене на роботу на 5 років (Оплески). З радістю зроблю це і сьогодні. Основа мого звіту логічна, але не типова, бо зазвичай про цей документ після перемоги президенти воліють не згадувати – це передвиборча програма Президента. Разом з громадянами України сьогодні ми відверто обговоримо кілька дуже важливих питань: що я обіцяв, що зробив, що не зробив і чому, що буде зроблено і коли. Не витрачатиму багато часу на детальний аналіз країни, яку в 2019 році ми отримали у спадок. Це чудово бачили і знали всі українці і багато присутніх у цій залі. У попередні роки кожна партія, окрім партії "Слуга народу", мала у своїх лавах або колишнього президента, або двічі прем'єр-міністра, міністра промисловості, надзвичайних ситуацій, економічного розвитку, соціальної політики, заступників міністра освіти і науки та охорони здоров'я. Сьогодні вони активно роздають поради, як подолати корупцію, підняти економіку та медицину, побудувати дороги та як досягти в Україні миру. Залишимо у дужках Залишимо у дужках питання, чому вони самі цього не зробили. Краще поговоримо про те, що сьогодні, завтра, післязавтра будемо робити ми. Почнемо з теми, якої не було в моїй чи будь-якій іншій програмі, про яку ніхто не думав ні в Україні, ні в усьому світі, – це COVID-19. З початком його поширення ми вжили жорстких та та ефективних заходів, ми обирали між двома сценаріями: поганим та ще гіршим - удар по економіці через карантин чи величезна кількість хворих і померлих. Звісно, ми обрали перший варіант. Вдалося зберегти життя тисячам українців та виграти дуже цінний час, бо навіть медичні системи найуспішніших країн світу були не готовими до коронавірусу, а наша медицина тим паче. Була зруйнована система лабораторій, в Україні їх було аж цілих 5. Зараз в десятки разів більше. Ми відновили вертикаль державних санітарних лікарів. А якщо хтось думає, що в державному резерві на нас чекали повні полиці з усім необхідним, я розчарую: маски востаннє закуповувались у 2007 році і термін їхньої придатності давно минув. Ми швидко подолали дефіцит, спочатку організували поставки з Китаю та Південної Кореї: маски, тести, дезінфектори, костюми, апарати ШВЛ, а згодом розгорнули та налагодили масштабне українське виробництво. Ми підвищили заробітні плати медикам, що протидіють COVID-19 до 300 Так, через недосконалість бюрократичної системи з виплатами в регіонах були складнощі, але вони в минулому. Йдуть клінічні випробування українських препаратів, що мінімізують ризики ускладнень та смертності від COVID. Ми витримали перший етап та пройшли його з мінімальними втратами. Так, є прогнозоване скорочення економіки та ВВП, але воно торкнулось усіх країн світу.

Ми не радіємо і співчуваємо іншим, більше того, не маємо права розслаблятися, протидія COVID-19 триває. Рекорди з кількості хворих фіксуються у світі щодня, на жаль, Україна не виняток. Адаптивний карантин і менш суворі заходи безпеки були необхідні для відновлення економіки України, та це не скасовує елементарних правил. Я хочу звернутися зараз до всіх громадян України, які, незважаючи на страшні щоденні цифри, або взагалі не носять маски, або роблять це для "галочки". Маска на вашому обличчі – це безпека інших людей. Депутатів це також стосується. Зрозуміло, що свої корективи вносять і місцеві вибори. Місцева влада хоче подобатись виборцям, саботує рішення уряду і проводить багатотисячні концерти на день міста – це гра у "злого поліцейського" в столиці та "доброго" на місцях. Знайте, можливо, кількість голосів за вас у вашому регіоні буде більша, але кількість хворих та померлих буде на вашій совісті. Хай там як, я вірю, що ми все подолаємо. Ми вже обговорили з нашими європейськими партнерами постачання в Україну вакцини, щойно вона з'явиться. У нас неймовірні медики та всі інші, хто протидіє коронавірусу. Давайте їм поаплодуємо.

Головне - бути згуртованими. Ми не раз доводили, що коли українці згуртовані, вони можуть перемогти будь-які віруси, хоч з Китаю, хоч від північного сусіда. Ми запам'ятаємо 2020 рік надовго, він приніс Україні чимало лих, які ми пережили разом з вами: COVID-19, збиття нашого літака в Ірані, масштабні лісові пожежі, паводок на Західній Україні, посуха на півдні, катастрофа літака з військовими льотчиками та курсантами. Маємо зробити правильні висновки і стати сильнішими, запобігати загрозам, щоб не долати наслідки, впровадити нову філософію. Країна, яка завжди готова до всього або здатна швидко адаптуватися та протидіяти новим загрозам, цей принцип я представлю сьогодні, хоча його і не було в моїй програмі. Повернемося до неї, до програми. Пункт, який не був першим, але є найголовнішим для мене і, я переконаний, для всіх вас і для всіх українців, - це завершення війни на Донбасі, настання миру, повернення наших людей, повернення наших територій. Ми розблокували нормандський процес, заблокований з 2016 року, вдалося звільнити та повернути рідним 136 наших людей. Це наші моряки, це і Олег Сенцов, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Станіслав Асєєв та багато-багато інших. Ми боремося за кожного українця, і військового, і цивільного, для мене людина – найвища цінність. І кожен громадянин має знати: я - українець і моя держава мене не залишить. Процес звільнення наших громадян триває, ми пам'ятаємо про всіх, хто досі перебуває у полоні і робимо все для їхнього повернення. 27 липня було оголошено про припинення вогню. Сьогодні режим тиші триває 86-й день поспіль. Найдовший за роки війни. Чи ідеальний він? Ні. Чи є порушення? Так. Чи є спроби його зірвати? Безумовно. Але треба визнати: кількість пострілів суттєво зменшилась. За всі ці дні ми маємо одну бойову втрату. Це боляче! Але те, що з'явились дні, тижні, і навіть вже місяці, коли ми не ховаємо своїх героїв, коли не плачуть матері та діти, дає нам надію. Коли місцеві жителі кажуть, що не слухають новини про тишу, бо чують реальну тишу, це дає надію. Європейський Союз, США, Канада, Великобританія, Туреччина та інші наші партнери продовжують незмінну підтримку України. Наші дипломати безперервно працюють для підготовки наступного нормандського саміту в Берліні. Ми чекаємо на його скоріше проведення в продовження руху для настання в Україні бажаного миру. Ми не забуваємо, що і в Криму, і на окупованому Донбасі живуть наші громадяни, і ми маємо дбати про них, дбати та боротися за них. Ми відновили міст і дорогу в станиці Луганська, вирішили питання щодо питної води на Донбасі. Ми будуємо нові та зручні сучасні КПВВ, зокрема і на межі з Кримом. Надважливо, яку Україну бачать наші громадяни, перетинаючи тимчасовий кордон. Ми робимо все, щоб вони бачили її освітленою, асфальтованою та комфортною. Ми боремося за молодь на цих територіях, за їх розум. З цього року діти з Криму та ОРДЛО можуть вступати в усі заклади вищої освіти України та навчатися там безкоштовно. Ми дуже хочемо, щоб люди там знали правду про Україну від України, а не від Кисельова. Ми запустили канал "Дом", що мовить на Крим та Донбас. Зрозуміло, ми не можемо мати об'єктивні цифри переглядів там, але шквал постійної критики цього каналу з боку російських ЗМІ говорить, що справа рухається в правильному напрямку. Я завжди запрошую всіх світових лідерів відвідати не тільки Київ, відвідати Донецьку та Луганські області разом зі мною. Ми вже зробили це з Дональдом Туском, з Президентом Швейцарії, з спецпредставником голови ОБСЄ Мартіном Сайдіком, послами Німеччини та Франції в Україні. Вони бачать реальну картину там і передають її іншим нашим партнерам. Я дуже радий, що завтра 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас. Не в Туреччину, не на Мальдіви, як колись. Депутати поїдуть на передову і і почують про ситуацію там, не із соціальних мереж, а від наших військових та місцевих мешканців. Мир на Донбасі та деокупація Криму – мої ключові пріоритети. ви знаєте, у порядку денному нормандського формату ніколи не було питання Криму. Але воно було і є завжди, і буде завжди у нашому порядку денному. Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим. Ви знаєте, можна скільки завгодно постити веселі "меми" про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього. Повернули питання Криму в міжнародний порядок денний. Ми створюємо формат "Кримська платформа" – це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь. Крім того, щоб на "Донбас Арені" залунав український гімн, а над Кримом замайорів наш прапор, ми повинні ухвалювати рішення, які наближають деокупацію. Всі українці мають однаково розуміти, що буде після звільнення та повернення наших тимчасово окупованих територій. Досягнувши миру, ми розпочнемо безпечну реінтеграцію, користуючись успішним міжнародним досвідом. Це пакет законів про перехідний період, насамперед – про відповідальність. Тут існує велике поле для маніпуляцій, давайте зупинимось зараз детальніше. Страшне слово "амністія" – не про всіх і не по уникнення відповідальності, а про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які зараз фактично самі перебувають у заручниках в окупанта. Їм потрібен чіткий сигнал: не варто боятися, гідне майбутнє – тільки з Україною. Вже сьогодні на вільних територіях Донеччини і Луганщини ми будуємо новий Донбас, сучасний, безпечний, заможний. Але, щоб зробити таким регіон, що найбільше постраждав від російської агресії, потрібні особливі економічні умови. Нам потрібна стратегія розвитку економіки Донецької та Луганської областей, що включатиме податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами. Робота над нею вже почалася. Окремо вкотре підкреслюю: настання миру в Україні не означає, що ми перестанемо дбати про нашу армію. Навпаки, лише сучасне та боєздатне військо буде гарантом подальшого миру та запорукою безпеки України. Були фейкові повістки у військкомат, страшилки, що Зеленський розвалить армію, все це було, а є беззаперечні факти. У 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України. В часи коронакризи він не зменшився ні на гривню. І не розганяйте, будь ласка, зраду, що у 2021 році ми скоротимо кошти на військо. Це неможливо, тому бюджет Це неможливо, тому бюджет ще не прийнятий, а тому я не дозволю цього зробити, як мінімум ці кошти залишаться на рівні цього року, тобто понад 117 мільярдів гривень, тобто на 15 мільярдів більше, ніж в епоху бігбордів про армію. (Оплески) Так, це правда, у нас не було таких бігбордів, але ми зміцнюємо армію на ділі. Конгрес Сполучених Штатів Америки затвердив військову допомогу Україні на суму 250 мільйонів доларів. У Великій Британії ми підписали угоду на 1 мільярд 250 мільйонів фунтів стерлінгів для зміцнення військово-морського флоту України. Ми отримали та очікуємо на додаткові швидкісні катери класу "Айленд". Спільно з Туреччиною ми будемо виробляти корвети, двигуни та військові дрони, розвивати системи ПВО. Ми почали виготовлення новітніх зразків озброєння, комплекс правління артилерійським дивізіоном "Оболонь-А", мінометний комплекс "Барс", артилерійські боєприпаси, зокрема для реактивних систем. Випробовується реактивна система залпового вогню "Вільха-М" та системи реактивних снарядів "Тайфун". Триває модернізація фрегату "Гетьман Сагайдачний" та підготовка до випробувань десантних катерів "Кентавр". Прийнято на озброєння протикорабельну крилату ракету "Нептун". Ми починаємо будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону. Можна брехати про нашу непатріотичну позицію, але вперше з 2014 року добровольці отримали статус учасників бойових дій. (Оплески) Іноземці, які захищали Україну, отримують громадянство, а Україна отримала – отримала! – статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Ми перевели Генштаб на типову структуру держав-членів НАТО, успішно провели спільні навчання "Rapid Trident", ми продовжуємо втілення стандартів НАТО та сумісність наших військ з військами Альянсу. Та найголовніше, що є і у нашого війська, – це люди, наші бійці. І ми працюємо для забезпечення максимально гідних умов для них та їхніх сімей. Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі, щоб більше ні в кого не виникало навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, посягнути на нашу територіальну цілісність або відібрати в України частину територій без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність. Я хочу, щоб усім стало зрозуміло: питання не в помсті, питання в справедливості. Суспільству потрібні відповіді. І це стосується не лише цього питання, їх у людей дійсно накопичилось тисячі. Відсутність відповідей і справедливості призводить до втрати довіри. Неможливо побудувати успішну країну, якщо суспільство не довіряє державі. Довіра – це не лише про ставлення до державних органів, а й про участь людей у вирішенні проблем та ухваленні рішень. Саме тому важливим пунктом моєї програми було народовладдя. Це поверне довіру громадян до держави та її інституцій. І, до речі, це проблема не лише України, а й багатьох інших держав. Тому різні інструменти народовладдя та прямої демократії з'являються дедалі активніше. Є багато успішних прикладів їхнього використання у Швейцарії, у Канаді, у Ірландії. (Шум у залі) Їдьте в Росію, якщо вам там подобається. Хоча найуспішніший всім вам добре відомий – це 1 грудня 1991 року, коли 28 мільйонів 804 тисячі та 71 громадянин України на референдумі проголосували за незалежність України. Пам'ятаючи це, дивно, коли ви кажете, що питати думку українців – небезпечно, що людей задурять, бо в країні немає вільних, незалежних ЗМІ, вільних, незалежних ЗМІ. Цинічно, що про це кажуть люди, присутні в цій залі. Лідери партій, один з яких володіє трьома телеканалами, а інший – двома. Ви говорите, що український народ незрілий, він не готовий ухвалювати рішення? Та я нагадаю, що саме український народ зробив дві революції – у 2004-му і 2014 роках, – у результаті чого більшість із вас опинилась в цій залі. Народовладдя в Україні буде. Всебічний доступ громадян до інформації задля прийняття рішення буде – це обов'язок держави. Люди повинні впливати на актуальні питання і для свого регіону, і для всієї країни. Робити це раз на тиждень, раз на місяць, не знаю, раз на рік, скільки буде потрібно. Перший законопроект для народовладдя готовий і поданий мною. Я прошу, закликаю всіх народних депутатів: дайте, нарешті, українцям реальний механізм, щоб формувати основні завдання для влади, впливати на рішення, відчувати свою причетність до змін, відчувати, що їхня думка важлива не лише під час виборів. І це справедливо. А справедливість та рівність – це наступний пункт моєї програми. Я обіцяв почати із себе. Було багато спроб, та за каденції жодного Президента не було ухвалено Закон про імпічмент Президента. Ми це зробили. Опоненти кажуть, що це фейк і насправді закон не працює. Але те саме ви казали і про зняття депутатської недоторканності. Чому ж тоді вперше в історії України депутат провладної президентської партії після публікації відео від НАБУ вже через 2 дні отримує підозру, а через тиждень опиняється в СІЗО? А на контраргумент про вихід під заставу скажу, прочитайте, що з цього приводу я пропонував у своїй програмі. Як би там не було, це історичний прецедент, і не єдиний. Те, що обіцяли всі депутати 28 років, ми зробили за 4 місяці Зняли депутатську недоторканність. За кнопкодавство, за кнопкодавство... (Шум у залі) Все нормально, сідайте. Давайте далі. Спокійно! Спокійно! За кнопкодавство – кримінальна відповідальність. За прогули – штрафи. Ми позбавили державного фінансування партії, які не потрапили у Раду. І я пишаюся, що "Слуга народу" – єдина партія дев'ятого скликання, яка відмовилася від цього фінансування та віддала його на боротьбу з СOVID-19 Ми ухвалили Виборчий кодекс з відкритими списками та ліквідували мажоритарку. Відбулося повне перезавантаження політичної системи. Сьогодні в Україні немає жодного чиновника, який думає, що він недоторканний або вічний, неважливо, голова ОДА, Генеральний прокурор, Прем'єр-міністр. Немає результату – немає тебе на цій посаді. Крапка. Бо це філософія мого наступного пункту – не людина для держави, а держава для людини. Це новий формат відносин між державою та громадянином, де держава – це сервіс зручний і зрозумілий. Для цього ми створюємо "державу в смартфоні". Вже 26 мільйонів українців можуть користуватися додатком "Дія" та цифровим посвідченням водія, свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, паспортом просто в смартфоні, або отримати дозвіл на будівництво в електронному кабінеті забудовника без участі чиновника. Не відходячи від комп'ютера, зареєструвати бізнес за 15 хвилин швидше, ніж у більшості країн світу. Молоді батьки можуть користуватися сервісом "е-Малятко" та отримувати послуги за однією заявою в пологовому будинку або онлайн. Ми стали першою – першою! країною у світі, що має цифровий паспорт, за допомогою якого можна подорожувати або відкривати навіть банківський рахунок онлайн. І це лише початок шляху до цифрової держави. 2021 рік стане початком входження країни у режим paperless. Жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших папірців для отримання державних послуг. Наша мета на найближчі роки – 100 відсотків державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни громадяни повинні мати можливість за бажанням голосувати в Інтернеті. Цифрова країна – це не лише зручно, це країна, де бюрократія та корупція стануть нетиповим явищем, це потужний економічний розвиток, бо частка цифрової економіки у світі швидко зростає. Місяць тому я підписав указ про сприятливі умови для розвитку ІТ-індустрії. Україна вже стає світовим ІТ-хабом. Також ми створюємо унікальну у світу віртуальну економічну зону "Дія.Сіті" зі спеціальними податками, фінансовим і правовим режимом. Цей проект забезпечить розвиток креативного бізнесу та залучення іноземних інвестицій. Такі ідеї повинні об'єднувати Україну, так само як і ідеї, що українці мають жити гідно та бути заможними. Заради цього ми схвалюємо закони, які бізнес, інвестори та міжнародні партнери чекали довго. Завданнями моєї програми були: детінізація економіки, розвиток внутрішнього виробництва, доступне кредитування. Далі про конкретні кроки на цьому складному шляху. Ми ліквідували монополію "Укрспирту" та вивели цю галузь із тіні. Минулого тижня вже приватизовано перший спиртовий завод. Слід продовжувати цей процес, який який в перспективі має збільшити надходження в казну майже у вісім разів. По всій крані закриті тисячі підпільних казино. Ухвалено Закон про легалізацію грального бізнесу. Те, що роками існувало в тіні, вже наступного року, з першими ліцензіями, має принести в бюджет 5 мільярдів Закрито майже тисячу нелегальних заправок. Зокрема, завдяки цьому офіційні мережі АЗС знизили ціни на бензин. Облікова ставка Національного банку України з 17 відсотків у квітні 2019 року знижена до рекордних за історію 6 Що це дає? Це іпотека на житло не під 25 відсотків, а під 10 і менше, за один рік. Уявіть собі, вона вже з'явилась. Це кредити бізнесу не під 20 відсотків, а під 5, 7, 9. До речі, менше ніж за рік, за програмою "5-7-9", малий та середній бізнеси вже отримали більше 10 мільярдів гривень. Ухвалено Закон "Про концесію". Проведено конкурси з концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон", які залучили інвесторів з Катару, з Грузії, із Швейцарії. Ми почали масштабну приватизацію. Важливо: мова не про стратегічні об'єкти держави, а про сотні неефективних підприємств, де були лише корупція та борги. Вчора вони приносили державі збитки, а вже сьогодні – мільярди. Наприклад, готель "Дніпро". До речі, він та ряд інших об'єктів стали першим в історії майном, що перебувало в користуванні Президента України і було передано на приватизацію. Ми забезпечили енергетичну безпеку та підписали новий 5-річний контракт з "Газпромом" на транзит газу, а також отримали 3 мільярди доларів США, виграних у Стокгольмському арбітражі. Ми починаємо опалювальний сезон з рекордними запасами газу та вугілля. З 1 вересня мінімальну заробітну плату збільшено до 5 тисяч гривень, у січні 2021 року вона буде становити 6 тисяч, у липні - 6,5. Відбулася індексація пенсій та збільшення пенсій громадянам похилого віку. Додаткових 3 мільярда гривень направлено на підвищення пенсій людям старше 80 років, наступного року - людям старше 75 років. Важлива наша обіцянка та, без перебільшення, історичне рішення – це запуск в Україні ринку землі. Величезний супротив цій реформі, маніпуляції та міфи, бажання політиків та окремих бізнесів зберегти "сірий" ринок, на якому за цей час ними було вкрадено 5 мільйонів гектарів землі. Ми Ми зробили цю реформу для людей. Право купівлі отримають лише українці, є обмеження максимальної площі у власності однієї особи та пільгові умови українським фермерам. І поки політики в один голос переконували, що ми відібрали в українців землю, я підписав Указ про передачу сільськогосподарських земель з державної до комунальної власності. Місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 мільйони гектарів землі. Це кошти від землекористування, які можна використовувати для розвитку та добробуту своїх громадян. Зрозуміло, що коронакриза не зробила винятку для економіки України, але всі кризи минають, мине і ця, а ми вийдемо з неї сильніші. Ми намагалися зрозуміти, що не так, що не так було зроблено в управлінні економікою за багато років і як це виправити. Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результати нарешті. Та вже сьогодні ясно - попереду багато роботи, а пріоритети зрозумілі: треба зменшити частку держави в економіці, розвивати державно-приватне партнерство. Наш фінансовий ресурс обмежений. Так, ми не можемо задовольнити всіх, але маємо допомогти тим, хто допоможе іншим. Це проекти з високим мультиплікатором, які повертають інвестиції через податки та створюють нові робочі місця. Податок на виведений капітал та нульова декларація – досить вже безкінечних дискусій на цю тему. Час поставити крапку в цьому питанні, і я готовий це зробити. Я доручаю уряду врахувати ці та інші важливі напрямки. І найголовніше, Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку не на два, три, досить міряти розвиток України політичними каденціями. Нам потрібне чітке бачення, куди і чому має рухатись наша економіка до 2030 року. Знаю, що така робота велась урядом. Тому разом з результатами аудиту, аудиту нашої держави, чекаємо презентацію економічних векторів України до 2030 року. Насправді, ви знаєте, існує ще один напрямок, який може і має наповнювати державний бюджету України – це ефективна протидія корупції. В моїй програмі написано: "не боротьба з корупцією, а перемога над нею". Та є підозри, що правоохоронні органи дочитали речення не до кінця і сприймають як завдання першу частину: "не боротьба з корупцією…". Скажу чесно, відкрито кажу, мені це набридло, у нас нульова толерантність до корупції. Це підтверджують наші партнери в Європейському Союзі, в США. Та чи достатньо Президенту не красти, щоб не крали інші? Люди кажуть: "Весна прийшла. Де посадки?". Вірите чи ні, але саме цим питанням та словами, які не можна казати на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками наших всіх правоохоронних органів. Щоразу я нагадую їм: створені всі умови, будь ласка, ми повернули кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, є можливість конфіскації незаконних активів, повна оперативна незалежність НАБУ і САП, якої не було з 2015 року, запустили роботу Вищого антикорупційного суду, перезавантажили НАЗК. Вони казали: "Нам заважають тільки телефонне право та відсутність політичної волі". Воля є, телефонного права немає. Опоненти заявляють, що це не так. То скажіть, де ж той телефон? Може, хоч так буде результат? Бо зараз законодавчі, оперативні, матеріальні, психологічні умови є, а реального результату поки що немає. Я не маю права втручатися у вашу роботу, але маю право дати їй оцінку. Моя оцінка – незадовільна, та, я вірю, її можна і потрібно виправити. Я прошу народних депутатів України зосередитися на антикорупційній стратегії на найближчі 4 роки. Так, за ці роки написано чимало вже стратегій, і вони не гарантують результату. Але я не заспокоюся і доведу всім, що Україна без корупції – це не фантастика, це має бути реальністю. І мені байдуже, скільки заради цього потрібно буде змінити наших керівників правоохоронних органів: органів: міністрів і інших керівників. Не менш важливою є і робота наших суддів. Так, я погоджуюся з міжнародними партнерами щодо необхідності судової реформи. Але, впевнений, нікому не потрібна реформа лише заради слова "реформа". За роки незалежності кожна нова влада починала реформу судової системи. У підсумку уряд, і парламент, і президенти в країні змінюються, а судова система залишається. Об'єктивне, неупереджене, справедливе правосуддя звучить для громадян незнайомо, ніби слова іноземного походження. Нам потрібні зміни, не перефразовані думки з попередніх варіантів судової реформи, а дієві рішення. Саме на них я чекаю від відповідної правової комісії, що була створена в Офісі Президента. Нам потрібна Україна, де корупції немає, а чесні суди є. Цього хочуть усі наші громадяни, цьому аплодують усі наші міжнародні партнери. До речі, як би дехто не переконував і не старався, міжнародна коаліція продовжує підтримку України. Більше того, вона виходить на новий рівень. Ми зберегли двопалатну підтримку Сполучених Штатів Америки, Україна та Великобританія офіційно стали стратегічними партнерами, на безпрецедентний рівень вийшли відносини України та Туреччини, надійним партнером, без перебільшення, міжнародним побратимом для нас залишається Канада. а всі експерти відзначають, що цьогорічний саміт Україна – ЄС та спільна заява чи не вперше так яскраво підкреслюють партнерство України та Європи. Відзначають наші успіхи, зокрема і відчутний прогрес виконання Угоди про асоціацію, всі передумови для промислового безвізу, Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, поглиблення інтеграції українських ринків з європейськими, а ще чіткий меседж: безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує, хто б там що не казав. Це стосується і співпраці з Міжнародним валютним фондом, яку ми продовжуємо, так само як і зі Світовим банком, так само як з ЄБРР. Сьогодні ми фактично заново будуємо конструктивний діалог і добросусідські відносини з Угорщиною, з Румунією, з Польщею. Разом з Польщею та Литвою ми заснували "Люблінський трикутник" – це платформа політичної, економічної та соціальної взаємодії. І непомітною, та справді важливою, перемогою на світовій арені я вважаю ще один факт: на міжнародному рівні зникла фраза "світ втомився від України". Ми надали іміджу нашої держави нового змісту, на Україну почали дивитися по-новому, сприймати як конструктивного, надійного, а отже, рівноправного гравця, як країну, що цінує будь-яку підтримку та сподівається передусім на себе, бо розуміє, що ніхто за нас не втілить перетворення, ніхто за нас не побудує успішну країну. Ми стали проактивними, і в цьому контексті слід відзначити нашу ініціативу створення у Києві штаб-квартири Міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді. Україна має реальний досвід такої протидії. До речі, декого з присутніх в залі запрошую доєднатися до участі в статусі знаних експертів зі створення фейків та дезінформації. Нехай ваш досвід, дійсно, послужить трішечки державі. Шановні друзі, слід визнати, тема COVID-19 заполонила весь простір, але водночас це не єдиний виклик для медичної галузі. Facebook, Instagram і мій робочий стіл були заповнені зверненнями лікарів щодо другого етапу медичної реформи. Існував ризик звільнення 50 тисяч медиків і закриття більше 300 лікарень. Під загрозою опинилася екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Всього цього ми не допустили, не допустили, щоб дитячі лікарі поїхали за кордон і відбулося катастрофічне зростання дитячої смертності чи щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Знаю, тема медичної реформи викликає жваві суперечки, знаю. Та давайте визнаємо правду: ця реформа має як беззаперечні переваги, так і відверто слабкі місця. Наше завдання – зберегти позитивні моменти та виправити всі реформою мають бути задоволені і пацієнти, і медики всіх рівнів. Крім того, чекаю від профільного комітету та міністерства моделі страхової медицини, які б могли які б могли з'явитись нарешті в Україні. Я хочу відзначити створення та розвиток системи трансплантології. Найближчі 2-3 роки має працювати мережа трансплантологічних центрів, це допоможе зберегти багато життів українців без необхідності робити дорогі операції десь там за кордоном. Надважливим є підвищення заробітної плати медикам. З 1 вересня це зроблено на 25, 50 та 70 відсотків. Це тільки початок. Міністерства охорони здоров'я у 2021 році мінімальна заробітна плата лікаря має бути 20-25 тисяч гривень, медичної сестри – 15 тисяч гривень, молодшого медичного персоналу – до 10-12 тисяч гривень. Переконаний, що наступними мають бути освітяни та наші науковці. Є одна характерна річ, яка об'єднує всі успішні сьогодні країни. На початку свого шляху всі вони інвестували в освіту, всі країни, надали їй стратегічного значення. Сьогодні ми намагаємося рухатись тим самим шляхом, паралельно вирішуючи проблеми, які існують в усіх ланках української освіти. Це доступність та якість дитячих садочків, підвищення престижу професійного вчителя та заробітних плат, створення сучасної інфраструктури – нових садочків і шкіл. Ми почали відновлення професійно-технічної освіти, яку руйнували останні 20 років, хоча кваліфіковані робітничі кадри сьогодні вкрай, вкрай, потрібні країні. Ми приділяємо особливу увагу вищій освіті. Вона має готувати конкурентоспроможних в сучасному світі професіоналів, що відповідають тенденціям нашої та світової економіки. І, звичайно, наука, яка завжди є драйвером для інновацій, драйвером для інновацій та економіка. Розвиток науково-дослідної інфраструктури та підтримка талановитих українських науковців мають стати пріоритетом для держави. Освіта і наука – це галузь, де результат не помітний швидко, але, зрештою, є визначальним. І проте, де результат, навпаки, помітний досить швидко, там всі. Для реалізації пункту програми "Комфортна країна" ми почали "Велике будівництво". І це непросто назва чергової державної програми. Всі бачать, що в країні дійсно іде велике будівництво. Ми зшиваємо Україну не лише ідеями, не лише словами, а й дорогами та мостами. Цього року – це 4 тисячі кілометрів доріг державного значення; 2 тисячі місцевого значення; 100 шкіл, 100 садочків, 100 спортивних об'єктів; 210 приймальних відділень з новітнім медичним обладнанням. Коли ми озвучили ці цифри на початку року, багато хто не вірив, але більшість із цих об'єктів уже готові. І до кінця року, як ми і обіцяли, ми виконаємо весь цей план. Інколи, так, інколи звучить критика, мовляв, ми закінчуємо деякі об'єкти попередньої влади. Ключове слово: "ми закінчуємо". Не затягуємо на роки, не "розпилюємо" кошти на їх будівництво, а закінчуємо. Якісно, Якісно, до речі, і швидко. Більше того, ми закінчуємо об'єкти не лише попередньої влади, а і їхніх попередників, і попередників попередників. Приклад – лікарня "ОХМАТДИТ", яка відкрита після реконструкції влітку, та запорізький міст – найвідоміший довгобуд країни. Сьогодні там вже ідуть активні роботи, і ми обов'язково завершимо цей об'єкт, ми, а не наступні політики. Велике будівництво, незважаючи на давню традицію української політики, не закінчується після місцевих виборів, а стане ще масштабнішим. Крім нових доріг, шкіл, садочків і лікарень, ми почнемо реставрацію українських замків, театрів, музеїв, об'єктів культурної та архітектурної спадщини нашої Батьківщини. Ми також готуємо програму "Україна – чемпіон". У кожному регіоні країни має бути велика сучасна спортивна арена, кожна з них носитиме ім'я видатного українського чемпіона. Комфортна країна неможлива без повноцінного покриття швидким Інтернетом та сучасних реконструйованих чи нових аеропортів у кожному регіоні. Щодня ми працюємо над цим, щоб зробити Україну, де громадянам буде максимально комфортно жити, якою вони із задоволенням мандруватимуть, яку будуть відвідувати мільйони туристів з усього світу. Дорогі українці, знаєте, вічно можна дивитись на три речі: як горить вогонь, як тече вода та як політики говорять про проблеми в Україні. Але від того, що ми будемо говорити, проблеми не зникнуть. Потрібно працювати. Я знаю, що є величезна кількість важливих і проблемних для України питань, про які сьогодні ми не поговорили. Якби я торкнувся кожного з них, це послання затягнулося б до 2024 року та наступних президентських виборів. Тому – менше слів. Я знаю і про всі пункти моєї програми, які поки що не виконані. Я знаю. Вони щодня вказують мені шлях, дають енергію, щоб втілити мою мрію: я хочу передати наступному Президенту України ось цю програму, де кожен пункт буде відзначений галочкою як виконаний. І щиро сказати вам: Дорогі українці, мені перед вами не соромно! Це мрія. Наостанок. 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори, дуже важливі, не для політичних партій, а для вас, шановні громадяни України, для розвитку і добробуту ваших міст, сіл, ваших громад. У цей день я задам вам 5 запитань і чекатиму відповідь. А сьогодні я задам важливі, відверті запитання самому собі і одразу на них зараз відповім. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так. Слава Україні!

перерви з заміною на виступ. Шановні колеги, відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення в Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання Intermarium. Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України: Батенка Тараса Івановича, Верещук Ірину Андріївну, Білозір Ларису Миколаївну, Цимбалюка Михайла Михайловича, Завітневича Олександра Михайловича, Клименко Юлію Леонідівну, Наталуху Дмитра Андрійовича, Забуранну Лесю Валентинівну, Овчинникову Юлію Юріївну, Мережка Олександра Олександровича, Савчук Оксану Василівну та Федину Софію Романівну. Ще одне оголошення. Відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення в Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Парки та рекреація". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України: Кривошеєва Ігоря Сергійовича. Овчинникову Юлію Юріївну та Нальотова Дмитра Олександровича. Це 2 оголошення. Тепер, шановні колеги, надійшла заява до президії, що "відповідно до пункту 15 частини першої статті 27 Регламенту вимагаємо оголосити перерву для проведення консультацій заміною на виступ". Це фракції "Голос" і… Будь ласка. Слово надається сьогоднішньому іменнику Ярославу Івановичу. Будь ласка. Доброго дня, шановні друзі! Не можу не відреагувати. Виступ попереднього оратора був яскравий: півзалу - сміялися, півзалу – аплодувало. Вміє тримати зал, на жаль, не так вміє тримати економіку. І тому я хотів би сьогодні, в своє свято, звернутися з одним питанням. Тут повинен стояти не опозиційний депутат, тут повинен стояти міністр економіки, але його немає, і він не закликає до цього. Тут повинен стояти міністр охорони здоров'я як керівник групи по боротьбі з COVID, але від проблем він тримає соціальну дистанцію. Це питання повинен був порушити Президент України, але в його виступі він промовчав. Питання, яке задають справді на кухнях, на кухні в Яготині, Ірпені, на кухні Краматорська, Маріуполя, на кухні Львова та Чернівців, це питання: як далі буде працювати країна? Я його спрощу. Питання: чи закриють економіку знову на карантин, чи повісять на підприємництві великий амбарний замок? Питання: чим далі будуть люди платити за працю? Питання: як далі люди будуть заробляти? Питання: чи буде знову впроваджений жорсткий карантин? Я розумію, що це питання незручне для влади під час виборів. Але, шановні друзі, ми не можемо далі чекати. Кожен тиждень ми отримуємо одне і те саме питання: як далі буде працювати економіка? Я розумію, що ми хотіли би, щоб всі дотримувались соціальної дистанції, щоб всі дотримувались тих заходів, які рекомендовано. Але давайте скажемо чесно: кухарка з Сум, перукар з Черкас і будівельник з Полтави, він не може піти на карантин. Ну не може. Він розуміє цифри, він розуміє те, що в лікарнях не вистачає ліжок, він розуміє, що поширюється коронавірус, але йому треба годувати сім'ю. І тому, на жаль, ми не можемо закрити нашу економіку, ми не маємо права. Тому що, якщо ми зробимо цю зупинку, ця зупинка буде останньою і кінцевою для нашого бізнесу. Шановні колеги, я розумію, що у вас багато питань перед виборами. Я розумію, що питання карантину і умов роботи бізнесу зараз не на першому місці для вас. Але нам треба зараз всім разом, незалежно від політичних сил, вимагати одного – це чіткого розуміння зараз, як далі буде працювати економіка. Тому що вибори пройдуть, а проблеми бізнесу, проблеми економіки, проблеми наших людей залишаться. Дякую.

Чи ми живемо в країні суфлера чи ми живемо в Україні? І це рішення нам треба ухвалити стосовно того, що далі буде з карантином. Карантин – це не закриття підприємств і мільйони людей на вулиці, карантин – це працюючі заводи і фабрики, які платять податки в бюджет, на які створюється не країна мрій, а на які закуповується обладнання для лікарень, на які будуються нові лікарні. Це не закриті ринки і сфера послуг, а це податки, на які оплачується героїчна праця наших лікарів і молодшого медичного персоналу. Карантин це не закриті дитячі садочки і школи, а батьки, які сидять дома без допомоги. Ні, це працюючі дитячі садки і школи, і це наші студенти, які вчать, включаючи найважливіші предмети, не в Інтернеті, а в реальному житті. Карантин – це не умови, в яких країна фактично буде поставлена на коліна, а це та постанова, яку запропонувала Юлія Тимошенко і інші народні депутати, де всі кошти повинні зараз бути направлені на підтримку охорони здоров'я, на підтримку тих, хто героїчно там працює, на захист людей, а не на закриття економіки. Не можна вбивати економіку карантином, можна робити лише одне: країна дасть відповідь на все, що було, 25 числа. На жаль, вже дає відповіді. Коли лише 2 відсотка населення заявляють, що за останні 1,5 роки життя у них покращилося, а 98 відсотків вважають, що або не змінилося, або погіршилося, це є вирок. Я думаю, що далі у нас ситуація виключно одна: чи 25 числа ми дамо відповідь і зрозуміємо, що країна в суфлері і країна Україна – це дві різні держави, народ України і ті, хто думають, що розуміють, як живе народ України, – це різні люди. Тому у нас є один варіант: зараз проголосувати постанову, і таким чином відкрити економіку, але захистити наших громадян від тієї страшної навали з якою, на жаль, влада не справилась. Дякую. Шановні колеги! Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали, ми переходимо до розгляду питань порядку денного, і нам необхідно буде прийняти рішення про включення цього питання в порядок денний сесії. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз (реєстраційний номер 4228). Це питання у винятковому порядку було внесено під час Погоджувальної ради. Проект цієї постанови підписали майже всі представники депутатських фракцій та груп, які представлені в парламенті. Ця постанова була підтримана і профільним комітетом. І я думаю, що в умовах тієї непростої ситуації і тих викликів, які сьогодні стоять перед державою, ми, як відповідальний парламент повинні приймати рішення виходячи з швидкої реакції на всі виклики та загрози. Тому, шановні колеги, я зараз ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного проекту Постанови (реєстраційний номер 4228). Для цього необхідно 226 голосів народних депутатів України. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-293 Рішення прийнято. ставлю на голосування пропозицію про застосування процедури ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати. За-301 Рішення прийнято. З обговоренням? До слова запрошується народний депутат України Тимошенко Юлія Володимирівна. Але, поки йде Юлія Володимирівна, у мене пропозиція: після розгляду постанови одразу перейти до заслуховування міністра охорони здоров'я, без перерви з 12 до 12:30. Немає заперечень? Дякую. Включіть, будь ласка, мікрофон. Почекайте. Шановні колеги, мені підказують, що ми не проголосували за скорочену процедуру. Прошу підтримати та проголосувати скорочену процедуру.

За-253 Рішення прийнято. Дякую. практично всіх фракцій, що всі працювали над цим документом, для того щоб він був дієздатний, щоб він був конкретний і, саме головне, щоб вирішив ті питання, з якими сьогодні стикаються люди і медики. Я думаю, що в цій постанові перше, що ми робимо з вами, ми міняємо місцями: ми хворих залишаємо вдома, тестування вдома, лікування вдома або в стаціонарі, і щоб не потрібно було їздити по місту, щоб здобути допомогу. А здорових людей – в усі засоби захисту: маски, перчатки, ласти, космічні костюми – і на роботу, працювати і всім жити нормальним життям. В принципі, це питання можна вирішити. Для цього перше, що ми робимо в цій постанові, ми даємо можливість людині звернутися на один телефонний номер, на одну "гарячу лінію", як колись було "03", але щоб на цій "гарячій лінії" людину не послали до сімейного лікаря або ще кудись, а щоби вони забезпечили приїзд до людини в залежності від стану або швидкої допомоги, або мобільних бригад. В цій постанові – безкоштовні ліки для всіх, безкоштовні тести для всіх, для всіх без виключення можливість скористатися тестуванням на дому, і це важливо, тут інвентаризація віх лабораторій в країні, які тільки існують, і їх повне безкоштовне для людей використання і оплата за рахунок державного бюджету. Тут для всіх медиків без виключення 300 відсотків надбавки, не похвилинно, а на оклад, причому для немедичних професій теж, тому що це важливо, якщо немедичні професії працюють в лікарнях.

Час для всіх однаковий. Дякую. До слова запрошується голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцький Михайло Борисович.

Комітет підтримав ініціативу щодо утворення Національного штабу протидії COVID-19 під головуванням Президента України. Разом з тим, під час розгляду постанови комітет висловив низку зауважень та пропозиції до неї, які викладені у висновку. Передбачити механізм, який дозволить Закону про страхові виплати медикам працювати на практиці. Скоригувати норму стосовно субвенції, яка надається лікарням, що приймають інфікованих хворих. Передбачити обов'язок уряду забезпечити принаймні 40 відсотків населення безкоштовною, безпечною та якісною вакциною після її появи. Розробити алгоритм розгортання тимчасових шпиталів із забезпеченням відповідного фінансування. Створити електронний реєстр та базу даних про підтверджені випадки. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України (до речі, я хочу сказати, що цю постанову підтримали практично всі фракції і депутатські групи) включити проект Постанови реєстраційний номер 4228 до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому з урахуванням пропозицій, наданих у висновку комітету, і доручити комітету при підготовці тексту постанови на підпис Голові Верховної Ради здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне Прошу зал підтримати цю постанову. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайло Борисович. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти - на виступи від депутатських фракцій та груп.

Шановні колеги, ми не знали після виступу Президента, що у нас все так прекрасно. Ви знаєте, країні все-таки не до сміху, а трибуна і сцена – це різні речі. Нас зараз дивляться і слухають мільйони, слухають мільйони, як влада і уряд не здатні захистити націю від викликів, як влада піариться в умовах пандемії, що нагадує пирування під час чуми, особливо перед виборами 25 жовтня. Як парламент може аплодувати на слова Президента про смертність від COVID в країні? Ми це досягли, і це в день, коли зареєстрували в Україні рекордну кількість смертей. Людей вже нудить від цієї цинічної брехні, яка лунає з вуст профільного Міністерства охорони здоров'я, уряду в цілому за останні півроку боротьби з COVID. Люди відкладають гроші на так званий ковідний пакет, який має забезпечити держава як на останній свій, "чорний день". Тому наша політична партія "За майбутнє", я гадаю, до цього приєднаються всі інші політичні сили парламенту, зібрала вже майже півмільйона підписів за відставку міністра охорони здоров'я. І сьогодні питання боротьби з коронавірусом дорівнює питанню національної безпеки. поставив незадовільну оцінку парламенту. Очевидно, це справедлива оцінка монобільшості. Ми чекаємо так само на оцінку і для уряду негативної. І не будьте, як казав Василь Стус, кублом злодіїв,

Шановні колеги, я в руках тримаю Закон України "Голосу" від 7 травня, де ми з вами уже ухвалили дуже важливі речі для протидії коронавірусу. Це і широкомасштабне тестування, коли в Україні мають тестувати людей як з симптомами, так і контактних, так і медиків, і представників Національної поліції. Ви, колеги, в Україні бачите зараз широкомасштабне тестування? І я не бачу. Я постійно бачу людей, яким або не роблять тести, або людей, які своїх результатів тестів чекають пару тижнів, коли вони вже їм непотрібні. В цьому законі також прописана підготовка лікарень другої і третьої хвилі, а також тимчасових шпиталів. Від 7 травня, колеги, ми за це голосували. У нас зараз підготовлені лікарні? Ні, у нас людей нікуди класти, їх кладуть в коридорах або просто відправляють додому. І це при тому, що кошти на все це були. Але Міністерство охорони здоров'я цей закон не виконало. Колеги, пам'ятаєте, ми ще дуже раділи, що ми впровадили страхування для медиків? Так от, є такий медик Олег Гайда, який вже, на жаль, помер 30 червня, його син оббиває пороги соціальних служб і судів для того, щоб отримати передбачену законом допомогу. Ця постанова є правильною. Ми дали дуже багато туди корисних коментарів. Але, на превеликий жаль, колеги, ця постанова залишиться нашими мріями на папері, поки ключове Міністерство охорони здоров'я на чолі з паном Степановим буде далі провалювати виконання всіх наших рішень. Тому давайте в пакеті ще постанову про його відставку розглянемо. Вона, до речі, зареєстрована була "Голосом" ще в липні. Приєднуйтесь, колеги. Ви збираєте підписи у людей. Всі люди проти цього міністра. Давайте його у відставку відправимо. Дякую.

Дякую, шановний головуючий. Що ми почули буквально декілька хвилин тому? Це було не звернення Президента до Верховної Ради України - це був виступ керівника конкретної політичної сили виключно з однією метою: піару власної партії, назва якої "Слуга народу". Ми не побачили жодної конкретної пропозиції, а виступ виглядав як обіцянки на обіцянки. І це дуже-дуже прикро, і точно не личить главі держави. Чого варта тільки заява про очолення штабу по боротьбі з COVID! Ну, по-перше, COVID вже у нас 8 місяців, а очолити штаб хочуть тільки сьогодні. А де ви були, пане Президенте, 8 місяців? Нібито нічого не було, ничего не видели, пронесет. Друге. А це не є ваше повноваження. Це повноваження виключно уряду. Хочете працювати замість Прем'єр-міністра, переїжджайте в іншу будівлю або читайте Конституцію. І сьогодні ми вимагаємо всі кошти ковідного фонду направити виключно на забезпечення заходів по ліквідації наслідків пандемії, захисту наших громадян, в першу чергу захисту наших лікарів. Тому що вже направили на дороги - ми ці дороги не бачимо. Де ті 6 тисяч кілометрів? Розходяться по кишеням. І це буде наступна корупційна хвиля, яка знищить сьогоднішню владу. І сьогодні ми відчуваємо абсолютну бездарність, безвідповідальність щодо використання державних коштів в умовах глибокої кризи. А що виходить? "Все хорошо, прекрасная маркиза". Це висновок, який ми можемо зробити з сьогоднішнього виступу Президента. Но лошадь-то уже сдыхает! Дякую за увагу. я багато цинізму бачила в цій Раді, але такого цинізму, як сьогодні, чесно скажу, не бачила ще ні разу. Я побачила банального піарщика і циніка, який на всьому святому вміє тільки піаритись, який розказує, що він до двох революцій мав стосунок. Я до них мала стосунок! А не він! Де він тоді був? Він членом грав на роялі тоді, коли ми стояли на всіх майданах країни. Президент мав тут сказати, куди рухається країна: вона рухається в Європу чи в Росію, чи вона взагалі застигла на місці і простоює зараз? Президент мав сказати, що відбувається з армією. Це його прямі повноваження. Чому вона руйнується і чому він збирається її скорочувати, коли ми її будували, коли вся країна її будувала останні 6 років? Він каже до країни на "ти". Я теж скажу: ти розказуєш про Крим, ти розказуєш про 2014 рік! Ти де був у 2014 році? Ти скільки відвоював метрів української землі? В тебе є армія, якої не було в 2014 році. Ти віддав хоч один наказ про наступ? Ти відступив! Ти присвоюєш собі те, до чого ти не маєш жодного стосунку. "ОХМАТДИТ", який ми будували 10 років і був збудований на 90 та твій бюджетний комітет забрав 140 мільйонів, і ти тоді попіарився, що повернув 200 мільйонів. (Шум у залі) Та верещіть, скільки завгодно, хоч тут заглохніть! Ти розказуєш тут про програми? Ти розказуєш про ракетні програми, чи ти погрожуєш Турчинову, який збудував ці ракетні програми і до яких ти маєш нульовий стосунок?! Ти розказуєш про силові структури і про правоохоронні органи, які ти використовуєш для того, щоб розбиратися з опозицією, бо ти боїшся Порошенка, до якого тобі, як до неба рачки, вибачте!

Олег Кулініч, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, ми будемо підтримувати цю постанову, я підписав її також від депутатської групи. Ситуація, дійсно, дуже складна в країні. Інфекційні лікарні в нас переповнені, відсутність кисню, відсутність засобів захисту, відсутність апаратів ШВЛ. І ми знаємо цю проблему реально, тому що працюємо на місцях як депутати-мажоритарники. Є проблема із здачею тестів ПЛР, тому що це дорого вартує, якщо це робити в приватній лабораторії, не всі собі можуть це дозволити, а в державних лабораторіях це затягується по часу і якраз результат приходить через 7-10 днів, а це якраз критичні дні, коли треба лікувати хворого. І тому тут треба МОЗу терміново включатися в цю ситуацію і її якимось чином приводити в порядок. Держава і керівництво держави повинні взяти ситуацію під особистий контроль, Президент, тому що тягнути далі нікуди, і треба наводити лад із пандемією коронавірусу. Ми будемо підтримувати цю постанову за основу і в цілому і просимо колег зробити те саме. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Юлія Володимирівна Тимошенко, після цього переходимо до голосування. Всі бажаючі виступили? Запросіть народних депутатів до зали, будь ласка. Юлія Володимирівна безкоштовна вся діагностика, включаючи всі аналізи, для амбулаторних і для стаціонарних, 300 відсотків доплати медикам і не медичним працівникам, які контактують, і не до 300 відсотків, 15 мінімальних прожиткових мінімумів страховка медикам, якщо вони захворіли; розгортання лабораторних мереж, часних і приватних, до 100 тисяч ПЛР-тестів на добу. Далі у нас з вами йде: відновлення системи Державної санітарно-епідеміологічної служби повністю, створення вітчизняних потужностей для виробництва ПЛР-тестів (у нас все є) і плюс повне бюджетне фінансування. Слава Україні! Голосуємо – Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Ставлю на голосування. Запросіть народних депутатів до зали, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз (реєстраційний номер 4228). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-308 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Я всіх вітаю! Шановні колеги, переходимо до інформації міністра охорони здоров’я України про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби в Україні. На Погоджувальній раді був запропонований наступний регламент: заслуховування інформації - це до 20 хвилин виступ міністра охорони здоров'я України, та відповіді міністра охорони здоров'я на запитання від депутатських фракцій та груп - до 21 хвилини, 1 хвилина - на запитання, 2 хвилини - на відповідь. Немає заперечень? До слова запрошується міністр охорони здоров'я України Максим Володимирович Степанов.

Доброго дня, шановні колеги. Думати, що розповсюдження коронавірусу не залежить від кожного з нас, це помилка. Якщо хтось вважає, що особисто від нього не залежить, це теж помилка. Вірус розповсюджується від однієї людини до іншої через повітря, дотики, звичайне спілкування. Можна скільки завгодно шукати крайніх, але ніхто особисто за вас не одягне маску, не помиє руки та не відійде на два метра від скупчення людей. Від кожного з нас залежить, скільки людей захворіють завтра, через тиждень і через місяць, вірус не жаліє нікого. І, на жаль, світ ще не придумав кращої профілактики, ніж носіння масок, миття рук та дотримання дистанції. Тому я закликаю кожного українця дотримуватися цих простих правил, ви можете врятувати життя, або, навпаки, через нехтування цих простих правил ми опинимося в критичній ситуації. Адже, коли статистика зашкалювала, не витримували медичні системи навіть розвинених європейських країн.

і який великий шлях було пройдено з квітня місяця. При 100 захворілих в квітні ми були змушені піти на локдаун, а зараз системи витримує десятки тисяч хворих. Так, не все ідеально, є багато недоліків і проблем, які потребують швидких рішень. Але хочу звернути вашу увагу, якщо б ми не наростили потужностей медичної системи для боротьби з COVID-19, то колапс настав би ще у липні місяці. Нагадаю, коли я прийшов у міністерство, для хворих на COVID-19 в українських лікарнях було всього 12 тисяч ліжок, із яких не більше 30 відсотків були обладнані киснем. Наша команда збільшила ці потужності втричі. Пандемія прогресує по всьому світі у шаленій динаміці, щодня встановлюються нові антирекорди. Боротьба з вірусом – це боротьба за життя людей. Кожна одиниця в статистиці – це не просто число, це доля окремої людини. На жаль, ліків від коронавірусу поки що немає ніде у світі. Захворіти може кожен, ніхто не застрахований, незалежно від статусу і рівня доходу. Коли людина захворює, вона стикається з усіма реаліями української медичної системи, тієї системи, якою 29 років нехтували і руйнували. А тепер ми по крупицям, крок за кроком збираємо нову медичну систему в умовах найсильнішої за останні часи епідемії, з якою стикалося людство. Життя людей – найважливіша цінність. Саме тому перемога над епідемією була і залишається пріоритетом Президента Володимира Зеленського, уряду в цілому і Міністерства охорони здоров'я, зокрема. Зараз як ніколи важливо об'єднати зусилля, аби вирішувати проблеми на всіх рівнях та за власним прикладом демонструвати необхідні дії. За час пандемії вже захворіло 309 тисяч 107 українців. COVID-19 – це вже невід'ємна складова нашого життя, це наша нова реальність. Найважливіше, що ми можемо зробити зараз, – допомогти максимально швидко до неї адаптуватися, щоб сповільнити розповсюдження вірусу і зменшити навантаження на медичну систему. Стратегія боротьби з COVID-19 складалася і продовжує складатися з двох складових, які я особисто і все міністерство щодня доводимо до людей. По-перше, це дотримуватися правил, які попереджають захворювання. Міністерство охорони здоров'я розробило профілактичні заходи та наполягає на їх виконанні. Друга важлива річ – це процес лікування. Ми акцентуємо увагу на вдосконаленні схем лікування, наявності необхідного обладнання та умов для надання медичних послуг. Це стосується і підсилення сімейної медицини, щоб ми могли на початковому етапі правильно виявляти хворих. Але важливо усвідомлювати, що ресурс має межу. На жаль, під час пандемії пацієнти не одужали від інших захворювань. Онкологія, серцево-судинні захворювання та інші хвороби нікуди не ділися. Зараз у нас 36 тисяч ліжко-місць. Ми постійно збільшуємо цю кількість. Але може статися так, що буде просто не вистачати медичних працівників. У місцях, де ситуація дуже напружена, медики працюють на межі людських можливостей. Уявіть собі, коли хворого привозять у лікарню, де буде і вільне ліжко, і обладнання, і ліки, але, не дай Бог, не буде кому лікувати. Тоді це все не має значення. Люди – це головне. Я постійно кажу і буду повторювати: краща допомога лікарям від українців - це не хештеги чи аватарки у Фейбуці, а виконання правил безпеки. Чим дисциплінованіше ми всі будемо носити маски, мити руки та тримати подалі один від одного, тим повільніше буде розповсюджуватися вірус і тим менше буде навантаження на наших лікарів, на наших медиків. Завдяки впровадженню адаптивного карантину ми змогли утримати оптимальний баланс між безпекою громадян та їхнім комфортним життям. Наше міністерство продовжує постійно нагадувати та роз'яснювати протиепідемічні правила. Ми фіксуємо постійне зростання кількості нових випадків. Ми готуємося до будь-якого розвитку подій, в тому числі і до найгіршого сценарію. А тепер щодо ліжок. Нагадую, на початку епідемії коронавірусної хвороби в Україні були готовими для прийому хворих всього 12 тисяч 704 ліжка. Ми вже збільшили кількість до 42 тисяч, і збільшимо до 52 тисяч до 10 листопада. І вже з середини листопада 50 відсотків ліжок будуть підключені до кисню, а в грудні ми збільшимо цей показник до 80 Вже за 6 місяців ми збільшили кількість ПЛР-тестувань на добу з 200 одиниць до майже 35 тисяч, і збільшуємо показники щодня. В середині листопада ми забезпечимо 50 тисяч тестувань на добу, а до кінця року – 75 тисяч тестувань на добу методом ПЛР. Окремо хочу акцентувати увагу на тому, що додатково до тих коштів, які ми витратили з ковідного фонду, ми збираємося видати на удосконалення лабораторної діагностики близько 2 мільярдів гривень, з яких 1,5 мільярди – це закупівля експрес-тестів для антиген для проведення досліджень без використання лабораторних умов із розрахунку один мільйон тестів на місяць. Ці тести будуть проводитися сімейними лікарями, мобільними бригадами та лікарнями. Ми продовжуємо технічне дооснащення лабораторій, які знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров'я, роботизованими автоматичними приладами, що дозволять отримати мінімальне залучення фахівців лабораторій. Для збільшення об'єму тестування також залучене обладнання лабораторних центрів СНІДу. Зараз відбувається завершальний етап випробувань вітчизняних тест-систем щодо дослідження методом ІФА на антиген до SARS-CoV-2. В серпні 2020 року кількість ліжок з підведеним киснем була близько 8 тисяч. І це ми збільшили, починаючи з квітня місяця. При цьому на той момент в лікарнях перебувало тисячі 800 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19, але ми продовжували збільшувати кількість ліжок з підведеним киснем, і зараз вона складає 15 тисяч. Це один із показників, який свідчить, що ми планомірно готували нашу систему охорони здоров'я до збільшення кількості хворих в осінньо-зимовий період. До середини листопада показник ліжок з підведеним киснем повинен складати 26 тисяч. У лікарнях, визначених для прийому хворих з коронавірусною хворобою, є більше 4 тисяч 600 апаратів штучної вентиляції легень. Наразі задіяно близько 10 У півтора рази зросла забезпеченість моніторами пацієнтів. Кількість пересувних рентген-апаратів складає 468 штук, це забезпечує потреби на сьогодні. Ми спростили процедури проведення кисневих магістралей, а також збільшили виробництво і поставку кисню, в тому числі забезпечення кисневими балонами та кисневими концентраторами. Станом на 16 жовтня медичним закладам, які лікують хворих на COVID-19, Національною службою здоров'я перераховано 5 мільярдів 464 мільйони майже 6 мільярдів гривень на здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я. Ці доплати розпочались з 1 вересня 2020 року, з яких вже виплачено 2 мільярди 234 мільйони гривень. Решта фінансування передбачена для виплат медичним працівникам до кінця року. Окрім того, розподілено такі кошти: 911 мільйонів для забезпечення готовності та реагування лабораторних підрозділів Міністерства охорони здоров'я. Міністерством вже погоджена закупівля 54 комп'ютерних томографів для лікарень на суму 774 мільйони гривень. До кінця року буде закуплено ще 107 комп'ютерних томографів. 572 мільйони гривень направлено в регіони для забезпечення подачі кисню до ліжкового фонду закладів охорони здоров'я. Вже закуплено та доставлено до лікувальних закладів майже 6 мільйонів одиниць засобів індивідуального захисту, ще 11 мільйонів одиниць буде поставлено до кінця року. Це процес, який триває постійно. Ми розробили детальний план, що враховує спроможність системи охорони здоров'я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки. Цей план забезпечує надання медичної допомоги всім, хто її потребує. Перший рівень. Ми зараз тут. Щоденна кількість випадків в межах 5-7 тисяч. Таке навантаження система охорони здоров'я здатна витримувати. А ще 6 місяців тому, навіть 3 місяці тому, таке було неможливо. Другий рівень. Заповнення ліжок фонду хворих на COVID буде складати близько 70 відсотків в цілому по країні. При цьому орієнтовна щоденна кількість хворих з підтвердженими випадками COVID-19 складає 8-10 тисяч. На цьому рівні ми можемо опинитися в найближчі тижні. В цьому випадку ми збільшимо, як я вже сказав раніше, кількість ліжок у всіх закладах охорони здоров'я на рівень 30 відсотків від всього ліжкового фонду. Це 52 тисячі ліжок. Розпочинаємо роботу на цьому рівні для здійснення заходів, необхідних для розгортання тимчасових госпіталів поза межами закладів охорони здоров'я. Забезпечимо збільшення кількості медичних працівників у всіх закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19, за рахунок залучення працівників з інших відділень та за рахунок заключення контрактів. Посилимо контроль за виконанням обмежувальних заходів у всіх адміністративно-територіальних одиницях. Третій рівень. Третій рівень – це коли орієнтовна щоденна кількість хворих з підтвердженими випадками COVID-19 буде складати від 11 до 15 тисяч, а заповненість ліжок по всій країні, визначених для лікування хворих на COVID-19, буде складати не менше 85 відсотків. Тут додатково до заходів другого рівня ми будемо забезпечувати введення жорстких карантинних обмежень в країні із застосуванням повного переліку обмежень червоного рівня епідемічної небезпеки. Буде розпочато мобілізацію всіх медичних працівників та інших категорій працівників. Буде організовано роботу відомчих закладів для цивільного населення, а також забезпечено роботу польових шпиталів. четвертий рівень – це коли ресурси системи охорони здоров'я вичерпані. Це коли щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих на добу. Тут ми будемо змушені запроваджувати активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги. Я впевнений, що ніхто не хоче, щоб країна опинилась на третьому чи четвертому рівні. Останнім часом серед депутатів Верховної Ради України стало звичайним ділом звинувачувати Міністерство охорони здоров'я в тому, що правила не діють. Колеги, ми розробили план, адаптували алгоритми, перезапустили вітчизняну епідеміологію, здійснили закупівлю препаратів та покращували умови роботи та захисту медиків. Сьогодні Верховна Рада зібралась вперше після власного карантину. І я сподіваюсь, що кожен та кожна в цій залі усвідомлюють, наскільки страшна ця хвороба і наскільки важливо забезпечити виконання цих правил. Я наполягаю: боротьба з коронавірусом – це питання не політичних інтересів, а життя людей. Я прошу вас припинити політичні баталії і зосередитись на тому, щоб всіма можливими засобами переконати людей у необхідності виконувати правила. Немає нічого ефективнішого, ніж власний приклад. А коли епідемію буде подолано, якщо ви цього захочете, ви можете знову повернутись до політичних звинувачень та спекуляцій, але зараз у центрі уваги життя людей та збереження здоров'я країни. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, запишіться від депутатських фракцій та груп на запитання до міністра.

Скажіть, будь ласка, як відомо, із 65 мільярдів МОЗ освоїв лише 2 мільярди гривень на доплату медикам і їх почали виплачувати лише з 20 вересня. У чому причина? А також питання по апаратах ШВЛ, томографах, обладнанню приймальних відділень і забезпеченню кисневими масками. У міністерстві в графі "освоєння коштів", на жаль, стоїть нуль. Це запитання до пана міністра. І запитання до пана Шмигаля. Скажіть, будь ласка, ви достроково з оренди забрали шахту "Добропіллявугілля" у Рената Ахметова і виплатили йому компенсацію 420 мільйонів за інвестиції. Що за інвестиції? Звідки кошти? Хто за них буде платити? І хто сплатить упущену вигоду 3,6 мільярда гривень для держави у зв'язку із тим, що даний договір оренди було розірвано? Дякую за запитання. Перше. Ми достатньо прозоро і достатньо чітко говоримо про те, коли саме Міністерство охорони здоров'я не просто витрачає кошти, а це той спосіб, в який ми забезпечуємо нашу медичну систему і засобами індивідуального захисту, і апаратами штучної вентиляції легень, і лікарськими засобами, і розбудова лабораторних центрів. Коли ви говорите "освоїли кошти", це таке слово, по-моєму, суто українське, це кошти коли просто списуються з рахунків. У нас мета, щоб це було ефективно витрачені ці кошти. А ефективно витрачені – це коли після того, як сплачені ці кошти, в наших лікарнях точно є забезпечення всім необхідним, щоб надавати цю медичну допомогу. Щодо апаратів штучної вентиляції легень. Як я вже повідомляв, в нас 4 тисячі 600 апаратів штучної вентиляції легень, з яких задіяно 10 відсотків на сьогоднішній день. Всі процедури проведені, укладаються договори, і щодо безпосередньо списання цих коштів з казначейських рахунків, то згідно заключених договорів це відбуватися буде після повного виконання всіх зобов'язань по договорах. Так само відбувається і по забезпеченню засобів індивідуального захисту. Так само відбувається і по комп'ютерних томографах. Так само відбувається по інших програмах. Те, що стосується оплати медичним працівникам, то я ще раз наголошую, що доплати медичним працівникам в сумі 5 мільярдів 995 мільйонів гривень передбачено до кінця року, починаючи з вересня місяця, і ці доплати почали здійснюватися. Дякую.

Включіть мікрофон Бужанському, будь ласка. Карточку поверніть, будь ласка. Тиждень тому Кабмін рекомендував місцевим радам відправити достроково на канікули навчальні заклади. Що відбулось? Хтось розпочав канікули раніше, хтось ні. Я вважаю, що це недоречно, якщо є дійсно загроза епідемії, рекомендувати щось - потрібно вимагати. А якщо ні і загрози немає, то навіщо створювати информповод? Це перше. Друге. Є велика проблема з тестуванням громадян. Є величезні черги, і вони ростуть швидше, ніж росте кількість захворювань. Це уже зараз велика проблема, дуже велика. Дякую за запитання. Отже, щодо першого питання. Питання канікул – це питання, яке… приймається рішення щодо канікул безпосередньо закладом освіти на основі рішення відповідного власника закладу освіти. Це виключно органи місцевого самоврядування, якщо ми говоримо саме про канікули. Тому згідно розподілу і згідно системи влади, яка є в нашій країні, Кабінет Міністрів може саме рекомендувати, якщо ми говоримо про канікули. Чому ми зробили саме так? Тому що в дітей почався навчальний процес. Для нас дуже важливо, і я на це неодноразово наголошував, щоб адаптивний карантин, карантин, який введений в державі, щоб це був максимально такий знайдений баланс між звичайним життям і безпекою. Саме тому ми не хотіли вводити це обмеження як обмеження щодо карантинних заходів, заборону навчального процесу, так, як це було в квітні, а саме через механізм канікул. Ми були впевнені, що органи місцевого самоврядування до нас дослухаються. Тому що я неодноразово пояснював, чому нам потрібно, щоб всі без виключення діти по всій країні пішли на канікули. Багато з них, дуже багато, дійсно, пішли з 15 жовтня, а деякі з понеділка, тобто з сьогоднішнього. Будемо мати велику надію, що це вплине безпосередньо на кількість нових захворівших, нових випадків. Щодо тестування. Ми знаємо про цю проблематику, ми бачимо, в яких містах у нас виникає ця проблема. Зараз це Донецька область, це Дніпропетровська область, це Харківська область, місто Київ, Одеська область. Немає проблем в Закарпаття, у Чернівців і у решти. Єдиний шлях – той, з яким ми йдемо з квітня місяця, - ми збільшуємо постійно кількість тестувань, ми закуповуємо обладнання, навчаємо фахівців і збільшуємо. Зараз 30-35, 50 тисяч - середина листопада, 75 тисяч - до кінця року. Окрім того, у нас є ще один…

або локдаун - тотальне закриття підприємств, шкіл, дитячих садків, і наслідки ми всі побачили; або працюючі підприємства, працюючі дитячі садки і школи, але тотальне закриття і карантин для хворих, потенційно хворих, і людей, які мають найбільшу загрозу, аутоімунні хвороби, старшого віку люди, серцеві хвороби. Скільки ми будемо винаходити свій велосипед? Зробіть все можливе для тестування на дому і максимальної локалізації людей, які є під загрозою. Не допустіть закриття підприємств, тоді грошей не буде ні на медицину, ні на що інше. Тому перше, і ключове: коли і скільки буде коштувати, чи є розрахунки у міністерстві,

тестування експрес-тестами, ми говоримо про нові тести, які тільки з'явилися у світі, це так звані тести на антиген. До того, як вони з'явилися у світі і були зареєстровані в Україні, просто не було іншого способу, щоб тестувати експрес-тестами, з точки зору верифікації з точки зору верифікації діагнозу. Я у своєму виступі торкнувся, що ми розраховуємо на 1 мільйон тестів на місяць саме для цих потреб, якими будуть користуватися лікарі, сімейні лікарі, в лікарнях і наші мобільні бригади. Саме це той механізм, який дозволить суттєво збільшити кількість тестувань. Більш того, зараз проходять випробування українські тест-системи, це вже ІФА на антиген, які теж у нас суттєво збільшать кількість тестувань не тільки методом ПЛР, а саме кількість тестувань з точки зору підтвердження цього діагнозу. Тому ми рухаємося саме в цьому напрямку, і саме те, про що ви говорите. Але є інша проблема - проблема, яка має назву. На сьогоднішній день всі контактні хворі, які встановлені і яких просимо залишатися на самоізоляції, це питання контролю, що вони залишаються вдома на самоізоляції. І питання контролю, в тому числі питання адміністративного покарання через систему штрафів. Тому, я користуючись нагодою хочу звернутися до вас і до решти народних депутатів. З липня місяця у вас знаходиться відповідний закон, поданий Кабінетом Міністрів, 3890, який чітко регламентує щодо штрафів. Це той механізм, яким користуються всі європейські країни. Все решта, я вважаю, у нас одна із найкращих практик в Європі щодо адаптивного карантину. Дякую.

Л.М. Білозір, депутатська група "Довіра". Шановний Максим Володимирович, хочу подякувати за те, що буквально щойно наші районні лікарні нарешті отримали кошти по ковідним пакетам, буквально от зараз. Хочу сказати, що виникає дуже багато проблем на місцях через що? В середньому одна районна лікарня у нас на Вінниччині отримує 2,5 мільйони, опорна. Але головні лікарі витрачають це нецільово, не тільки на медвироби і на антибіотики та зарплату, дуже часто купують якісь матраци з і пролежнями і так далі. Я вас прошу зобов'язати їх звітувати про те, на що витрачаються кошти. Також дуже важливо на сьогоднішній день… Є система "відкатів" і на СКТ, і на аптеках. Мені каже головний лікар: "У мене повний склад антибіотиків, а лікарі деколи посилають в аптеки в цих лікарнях". Я вас прошу дуже це питання взяти під контроль і перевірити лікарні на предмет використання… Дякую за запитання. У нас в країні тільки з Національною службою здоров'я укладено більше ніж 1 тисяча 600 договорів з різними лікарнями, більше 1 тисячі 600 лікарень. І всі ці лікарні вони один до одного - це реалії української медицини ту, яку, вибачте, будь ласка, просто вбивали всі 29 років. Ми знаємо про всі ці проблеми, про які ви говорите. І вирішення цих проблем… зрозуміло, що ми інколи вирішуємо в такому, як-то кажуть, в ручному режимі. Але вирішення цих проблем потребує системного рішення, саме системного. І це те питання, про яке я неодноразово говорю, - це побудова системи контролю якості надання медичної допомоги, коли ми чітко можемо проконтролювати, в який спосіб, в яку якість надається ця медична допомога. Це те, чого у нас немає, те, з чим ми стикаємося кожного дня. Те, що стосується решти механізмів, коли ви говорите про так звані там "відкати", або деякі іншим словом це називають, там є теж рішення. І це рішення, яке ми почали втілювати життя, це рішення має назву "продаж лікарських засобів за рецептами, за електронним рецептом". І ми чітко говоримо, в який спосіб ми це будемо реалізовувати. Що в наступному році, що ми реалізуємо інсуліни, наркотичні засоби, імуносупресивні лікарські засоби, і що до кінця 2022 року всі решта лікарських засобів, які продають за рецептурними бланками. Ще раз хочу наголосити, підхід Міністерства охорони здоров'я: я проти ручного керування. Саме системне рішення - те, що ми вибудовуємо, ми це робимо. Але розумію, що зараз іншого немає, і саме тому зараз робимо це в ручному режимі.

Як ви як міністр голосували по цьому питанню на Кабміні? Друге питання. Чому сьогодні, через 7 місяців після початку епідемії, тільки 40 які належать до боротьби з COVID, обладнані киснем, тільки 40 відсотків? Третє питання. Чому люди сьогодні платять колосальні власні кошти за тестування і ще по декілька днів потім чекають на їхні результати? Четверте в мене до вас питання. Чому в нас така мала кількість тестувань? Коли в нас 120 тестувань на 100 тисяч населення за тиждень, а норматив Європейського Союзу – не менше 300. І саме тому нам сьогодні заборонено в'їзд в Європейський Союз, ви перетворили нам безвіз на безвиїзд. І останнє в мене до вас запитання. Чому під час такої страшної епідемії ви пішли боротися за голоси на місцеві вибори як перший номер "Слуги народу", а не боротися за життя пацієнтів? Перше, відповідь на перше ваше запитання. Якщо ви подивитесь на кількість коштів, які використані на дорожнє будівництво - до речі, ви пан народний депутат, голосували за це рішення, коли були зміни до Закону про державний бюджет, - то коли ви подивитесь, там витрачено близько 14 мільярдів із загальної суми 31 мільярд. Тому не треба говорити неправду. Друге: рішення щодо 40 відсотків обладнаних киснем. Я ще раз хочу наголосити, на початку епідемії в нас було 3 тисячі ліжок... 3-3,5 тисячі ліжок з киснем, на сьогоднішній день – більше 15 тисяч ліжок з киснем. Тому, коли ви задаєте таке питання, я думаю, що треба просто згадати самому собі: а коли я до початку цієї епідемії цікавився, в якому стані перебувають українські лікарні, просто навіть на своєму окрузі? Це перше. По-друге, те, що стосується, наступне ваше запитання, щодо кількості тестувань. Так само ви знаєте, я це неодноразово говорив, в якому стані в нас перебували наші лабораторії, в якому стані вони були на початку епідемії. Це неможливо навіть рівняти з тим, що було, і те, що зараз. І ми чітко говоримо, в який спосіб ми будемо збільшувати кількість тестів. На сьогоднішній день ми робимо 30, не менше 30 тисяч тестувань в день. Було 200. І 30 тисяч. Ми чітко знаємо що на середину листопада буде 50 тисяч, і далі 75 тисяч тестувань на добу. А те, що стосується мого особистого рішення і рішення нашої команди щодо першого номера в списку, ви не знайдете жодного навіть приводу теоретичного, щоб я займався не рятуванням… Прошу передати слово Стефанишиній Ользі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Стефанишина Ольга Анатоліївна. 12:33:50 СТЕФАНИШИНА О.А. Пане Максиме, ми вже тут зрозуміли, що для вас закони не писані. Все, що ми в Верховній Раді приймаємо, і в травні, і от сьогодні постанову ухвалили, ви виконувати не будете, бо ви просто не здатні. У нас щодня сьогодні інфікується по 6 тисяч людей, і це лише офіційно, а неофіційно набагато більше. Ви тут нам розповідаєте про величезну кількість тестів і скільки ви багато зробили. Ви підіть і продивіться, в лікарнях що відбувається, ви поговоріть з людьми, яким тести по тижням не видають. Тому, знаєте, ви можете багато тут розповідати казочок з паралельної реальності, але українці бачать, що відбувається. У нас уже захворіло 310 тисяч людей і 6 тисяч померло. У мене просте питання: скільки ще має захворіти і померти, щоб ви нарешті у відставку пішли? Мені більш всього подобається, коли ви, пані народний депутат, говорите про стан української медицини, вбиваючи її перед тим, працюючи на посаді в Міністерстві охорони здоров'я. Про те, що стосується, в якому стані вона знаходиться, я вам вже неодноразово говорив і говорю, я про це відверто говорю, в якому стані вона знаходиться, що нам потрібно робити і в який спосіб ми будемо це робити. Наступне. Те, що стосується тих законів, які ви приймаєте, про масштабне тестування або про інші речі. Прийняти закон, проголосувати за нього - це дуже добре, добре, але для реалізації цього закону треба певний перелік дій. Дуже жалко, що ви цього не розумієте. А щодо вашого питання, я ж вам вже відповідав: не всі мрії збуваються. Дякую. Дякую. Час для запитань вичерпаний. І я дякую, шановні колеги. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.